Prelazimo na sljedeću 14. točku. - Konačni prijedlog Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 593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 Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun i Odbor za europske integracije. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Državni tajnik Ante Žigman, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo zastupnici. Vlada Republike Hrvatske predlaže Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak. Važeći Zakon o HBOR-u donijet je još 1992. godine i zapravo Vlada i nakon niza izmjena koji se dogodio 1992. godine do danas Vlada shodno tome predlaže izradu novog zakona budući da je ovaj stari zakon više puta mijenjan i dopunjavan '93., '95. i '96. I stoga, zbog nomotehničkog stajališta, terminološkog i strukturnog uređenja zakona Vlada predlaže Saboru

i obnove i izgradnje stanova i obiteljskih kuća te objekata infrastrukture, kreditiranje izvoznih poslova, dakle podrška izvoznicima u Hrvatskoj, podrška malim i srednjim poduzetnicima kao i osiguranje izvoznih poslova od nekomercijalnih rizika. Kroz dosadašnje djelovanje od 1992. godine do danas HBOR je izrastao u jednog od nositelja obnove i razvitka u Republici Hrvatskoj i to kako velikog gospodarstva koje je ratom stradalo tako i malog i srednjeg poduzetništva. Ovdje treba napomenuti da HBOR doista je svojim aktivnostima u potpunosti, u cijelosti podržava male i srednje poduzetnike koji se doista često nađu u neravnopravnom položaju u komercijalnim bankama i Hrvatska banka za obnovu i razvitak je ovdje u potpunosti bila na usluzi malim i srednjim poduzetnicima koji kao što znamo su jedno stabilno jezgro hrvatskog gospodarstva. Zakonom o izmjenama i dopunama zakona iz 1995. godine HBOR je dobio zadatak obavljanja poslova osiguranja izvoznih poslova od nekomercijalnih rizika

planova, posebnih planova i poslovnih svojih poslova pri izlasku u inozemstvo. Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i njegovim ratificiranjem određene promjene u području zaštite tržišnog natjecanja zahvaćaju i Hrvatsku banku za obnovu i razvoj. Stoga ovim zakonom na određeni način i usklađuje poslovanje sukladno Zakonu o državnim potporama. Dakle, u provođenju poslova kreditiranja HBOR je uskladio svoje aktivnosti, programe kreditiranja s propisom o državnim potporama odnosno kriterijima iz članka 70. stavka 2. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju donošenjem Pravilnika o osnovnim uvjetima financiranja pojedinih ciljnih skupina. Agencija je temeljem te odluke donijela i rješenje kojim se odobrava takav pravilnik i način rada. Usvajanjem i primjenom pravilnika HBOR je dakle uskladio svoje poslovanje u dijelu kreditiranja s propisima o državnim potporama slijedom čega je došlo do izmjena pojedinih HBOR-ovih programa kreditiranja. S obzirom na obvezu već ranije u zakonima rečenu dakle na primjenu propisa pravne stečevine Europske unije iz područja tržišnih natjecanja preuzetih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i prije stupanja u punopravno članstvo Europske unije te prilagodbe poslovanja osiguranja izvoza važećim propisima i međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske nameće se potreba dakle prilagodbe zakonodavnog okvira Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj odnosno usklađenje istog s pozitivnim propisima i međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske. Usklađenje poslovanja HBOR-a s pravnom stečevinom potrebno je i zbog obveza koje proizlaze iz pregovora o pristupanju u okviru kojih je potreba prilagodbe poslovanja pravnoj stečevini Europske unije čak tri poglavlja, u poglavlju 8. tržišno natjecanje, u poglavlju 20. poduzetništvo i industrijska politika i poglavlju 30. vanjski odnosi. Osim prethodno opisanih međunarodno preuzetih obveza uvjetovanih prilagodbi izmjena postojećeg uređenja statusa i položaja HBOR-a potrebna je i zbog nekih postojećih zakonskih rješenja Hrvatska banka za obnovu i razvoj Ona kaže da se jamstva RH za obveze HBOR-a precizirane su na način da je jamstvo RH definirano kao bezuvjetno neopozivo i plativo na prvi poziv te da je obveza RH kao jamca solidarna i neograničena. Ujedno se novim rješenjem jasnije utvrđuje valjanost jamstva na temelju samog zakona bez potrebe izdavanja posebne jamstvene isprave. Treba napomenuti da je izmjenom ovog zakona Nadzorni odbor HBOR-a se sastoji od 9 članova što je istovjetno postojećem zakonu od čega se unutra nalazi pet ministara u Vladi Republike Hrvatske, ministar nadležan za financije, ministar nadležan za gospodarstvo, obvezni su članovi Nadzornog odbora a preostala tri ministra imenuje Vlada Republike Hrvatske. Ovakvim rješenjem se također nastoji izbjeći neusklađenost zakona u slučaju promjene organizacije odnosno naziva ministarstava što je bio slučaj pa u tom smislu je ovakvim prijedlogom zakona će se izbjeći nesuglasice i nedoumice. Preostali članovi nadzornog odbora kao i do sada predsjednik Hrvatske gospodarske komore i tri zastupnika Hrvatskog sabora. Hrvatskog sabora. Prijedlog zakona Vlada predlaže po hitnom postupku budući da se radi o usklađivanju sa propisima Europske unije. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba IDS-a uvaženi zastupnik Damir Kajin. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjeni državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici! Ova banka zasigurno je ispunila svrhu. Banka je pokrenuta, čitam u obrazloženju, godine 1992. Tada je to zasigurno bilo nešto novo. Jasno, bilo je to vrijeme rata ali i vrijeme kada je 100% bankarskog sustava "kontrolirala" Hrvatska država ili hrvatska Vlada što je na neki način bilo dobro jer je time financirana tada obrana a bilo je loše jer su banke na neki način bile samoposluge pa su gotovo sve završile u sanaciji od Privredne, Riječke, Splitske a četrdesetak njih nakon toga, jasno računam ovdje i štedno-kreditne zadruge završile su u stečaju a ljudi bez imovine i u očaju. Danas 2006. 94% bankarskog tržišta je u rukama stranaca. Naš bankarski sustav 90-tih godina početkom 2000. saniran je sa 13 milijardi kuna, prodan je, doslovce tako prodan za 7 milijardi kuna. Ono što kontrolira u ovome trenutku Republika Hrvatska ili hrvatska vlast, Vlada, Sabor, to su Hrvatska narodna banka, jasno to nije klasična banka, to je poštanska banka i to je Hrvatska banka za obnovu i razvoj koja također nije klasična banka. Aktiva naših banaka je oko 300 milijardi kuna što će reći da smo tih 300 milijardi kuna prepustili strancima za 7 milijardi kuna koliko danas iznosi temeljni kapital Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Na svu sreću banke više nisu samoposluge. One su danas izrazito profitabilne ustanove i u dvije recimo godine ove ove 2006. i 2007. ostvarit će dobit za koliko su 90-tih i početkom 2000.-te prodane. Ili kupljene. Jednako tako danas više nitko ne treba s druge strane brinuti da mu novac kojega deponira u naše banke kroz eventualni stečaj banaka neće dospjeti. Toga jednostavno nema. U tom kontekstu recimo položaj Hrvatske banke za obnovu i razvoj je zasigurno još značajniji ili zanimljiviji. U trenucima kada se razmišlja u ovoj zemlji o privatizaciji privatizaciji i posljednje nacionalne banke a to je Poštanska banka Hrvatska postoji, Hrvatska banka za obnovu i razvoj na neki način postaje stvar nacionalnog ponosa. Imati znači imati u Hrvatskoj nešto što može ličiti na kakvu takvu nacionalnu banku. Rekoh da Hrvatska banka za obnovu i razvoj nije tipična banka. Ona je puno komotnija banka ili pod navodnicima banka, netko će reći puno povlaštenija banka. Ali to je i rizik jer je na neki način produžena politička ruka ili produžen faktor političkog utjecaja. To može na neki način biti loše, ali treba priznati 2006. se ne može jednostavno u ovoj zemlji voditi poslovna bankarska politika koja je obilježila 90-te godine. Da Hrvatska banka za obnovu i razvoj nije tipična banka već da je riječ o jednoj privilegiranoj državnoj banci ili financijskoj instituciji taj pojam bi više odgovarao ovome što je Hrvatska banka za obnovu i razvoj svjedoči ovaj članak 23. stavak 2. koji doslovce kaže da na Hrvatsku banku za obnovu i razvitak ne primjenjuju se propisi o izdavanju i održavanju obveznih pričuva kod središnje banke te ograničenju opsega i dinamika, porasta plasmana, propisu i ustrojstvu i načinu rada dijela državne uprave te propisu i o državnim službenicima i dužnosnicima, propisi o sklapanju kreditnih i jamstvenih poslova izvanproračunskih korisnika, Zakona o osiguranju kao ni drugi propisi koji reguliraju odnosnu materiju. Znači ne primjenjuju se obvezatna rezerva što će reći da možete biti u startu 50% povoljniji kod plasmana kredita od drugih banaka u Republici Hrvatskoj. Ne primjenjuju se propisi o službenicima i dužnosnicima valjda stoga da direktor Hrvatske banke za obnovu i razvoj ne bi imao tri puta veću plaću od recimo ministra financija. Ne odnosi se na njih Zakon o osiguranju i tako Kako ta materija onda može nositi oznaku P.Z.E. znači europski zakon? Ne znam. Ali to me se čak niti ne tiče. Ono što je interesantno između ostalog to je i članak 10. koji govori o prometu poslovanja. Znači stavak 2.: Djelatnosti Hrvatske banke za obnovu i razvitak prvenstveno su citiram: «Financiranje obnove i razvitka hrvatskog gospodarstva. 2. Financiranje infrastrukture, poticanje izvoza, potpora malom i srednjem poduzetništvu, 5. poticanje i zaštitu okoliša, osiguranje izvoza hrvatskih roba i usluga od netržišnih rizika. U cilju obavljanja djelatnosti iz stavka 2. ovog članka Hrvatska banka za obnovu i razvitak odobrava kredite i druge plasmane, izdaje bankarska i druga jamstva. Zaključuje ugovore o osiguranju, reosiguranju. Ulaže u dužničke i vlasničke instrumente. Obavlja druge financijske poslove, usluge u svrhu provedbi djelatnosti određenima ovim člankom. Gotov citat. Znači to su, to je članak 10. i stavak 2. i stavak 3. Banka danas više ne prati obnovu kao što je to možda dominantno činila 1990. Ona više prati infrastrukturu naših lokalnih samouprava što je zasigurno dobro, ali bi isto dobro vjerojatno bilo kada bi vidjeli koliko je bilo protestiranih jamstava samo ove 2006. godine odnosno koliko ih je bilo u jednom ranijem periodu bilo da je ovdje riječ o brodogradnji, bilo da je riječ o turizmu, bilo da je riječ o poljoprivredi, bilo da je riječ o industriji, malom poduzetništvu pa da onda vidimo koga se u ovoj zemlji od strane te banke preferira odnosno koliko ima zajmova koje na kraju, pod navodnicima, ili jamstava mora zbog neplaćanja preuzeti Hrvatska država. Čini mi se da je godišnje se protestira oko 250 milijuna kuna. Barem prema tim proračunskim podacima. Tek kada bi mogli dobiti te podatke onda bismo mogli u cijelosti govoriti i u ovoj banci. Jasno, netko će primijetiti da je ovdje riječ prije svega o Zakonu o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak. Da ovdje nije riječ o godišnjem financijskom izviješću Hrvatske banke za obnovu i razvoj koji bi također trebao doći pred Sabor. Da HABOR nije klasična banka svjedoči i ovaj članak 12. Financijsko poslovanje, koji doslovce kaže: «Hrvatska banka za obnovu i razvoj ne posluje s ciljem ostvarivanja dobiti. 2. «Dobit poslovne godine raspoređuje se u rezerve Hrvatske banke za obnovu i razvitak.» Pod 3. Kada na zahtjev Vlade Republike Hrvatske Hrvatska banka za obnovu i razvitak odobri plasman ispod tržišnih uvjeta Republika Hrvatska će iz Državnog proračuna naknaditi Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak razlike do visine prihoda koji bi bili ostvareni plasmanom pod tržišnim uvjetima. Odluka Vlade Republike Hrvatske sa zahtjevom iz prethodnog članka, to je stavak 4., članka 12. mora sadržavati i odredbu o visini, načinu i vremenu uplate razlike razlike prihoda. Znači ovo je na neki način banka koja je više nalik na one banke kakve smo imali za vrijeme socijalizma kada su bile pod državnom paskom ali bez obzira na sve njeno mjesto je danas u našoj ekonomiji postalo nezamjenjivo. Ona je danas postala prepoznatljiva. Uloga je zasigurno pozitivna jer se dio tereta prebacuje na proračun pa onaj koji dobije taj zajam bilo da je riječ o turizmu, bilo da je riječ o o brodogradnji, bilo da je riječ o poljoprivredi može računati na povoljnije kreditne aranžmane međutim bilo bi isto tako interesantno vidjeti koliko je prisutna po regijama i koje to grane ne uspijevaju servisirati dobivene zajmove. Znam kada je bila rasprava o državnom proračunu da nema ni jedne tvrtke iz Istre koja uredno nije podmirivala sve svoje obveze. Ono što svakako treba podržati da se ubuduće veći naglasak stavlja no što je to bio slučaj do sada na male i srednje poduzetnike. Tu zapravo ni nema rizika kao kod ovih velikih javnih sustava poput brodogradnje, turizma, poljoprivrede, industrije koji su ostali u državnom vlasništvu. Ali jasno je da se ni ove nacionalne grane bilo da je riječ o poljoprivredi, turizmu s naglaskom na brodogradnju ni na koji način ne smije zapostaviti bez obzira što sam svjestan činjenice da svaki plasman u te grane je unaprijed suočen sa ne malim rizikom. Sve u svemu rekoh ovo nije izvješće Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj. Ovo je prijedlog zakona. Banka ima pozitivnih rezultata i nema razloga ne stati iza ovog prijedloga zakona. Pretpostavljam da će i ostali klubovi isto podržati. Zahvaljujem. Riječ ima u ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice uvaženi zastupnik Šime. A oprostite, ispravak netočnog navoda. Izvolite. **Širac, Marko (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolega zastupnik Kajin u svom izlaganju je naveo jedan netočan navod da se 94% kapitala hrvatskog bankarskog sustava nalazi u stranom vlasništvu. Taj navod nije točan. Pogotovo treba naglasiti radi naše javnosti da je prema izvješću našeg ministarstva i Hrvatske narodne banke u stranom vlasništvu 81% kapitala, a 19% u vlasništvu privrednih subjekata i Republike Hrvatske. Hvala lijepo i još jednom pozdrav svima i evo kako je kolega Kajin kazao ovo nije izvješće o HBOR-u nego riječ o novom zakonu ali ipak se mora nekoliko rečenica ili riječi uvodno o funkciji HBOR-a do sada kako bismo onda mogli zaključiti da je ova podrška uistinu nužna i potrebna. Naime, HBOR je osnovan po zakonu iz '92. godine. Imao je uzor u Njemačkoj razvojnoj banci. Znači da je i Njemačka temeljena a i mnoge druge europske zemlje temeljene na sličnim bankama. Ona je činila tada novinu na hrvatskom financijskom tržištu i svakako u različitim fazama svog posla i izmjenama zakona koje su slijedile do danas ona je poprimala i druge funkcije i od funkcije obnove tako i naziv kaže u toj ratnoj i poratnoj fazi do funkcije, potpune funkcije razvoja po osobno u komunalnom sustavu, kreditiranju poduzetništva, kreditiranju i osiguranju izvoza i mnogim drugim funkcijama koje danas pretežu u njenoj funkciji. Banka je potpuno uspješno obavila ove funkcije i ono što treba i danas istaći da zapravo je ona u datom trenutku odigrala ključnu ulogu u razvoju hrvatskog društva tada kad su banke bile destabilizirane, kad se do kapitala vrlo teško i nepovoljno dolazilo pogotovo u svjetskim odnosima, postupnim rastom i razvojem hrvatskog rejtinga, financijskog rejtinga ova je banka osiguravala i povoljna financijska sredstva i na taj način zaduženjem zapravo izvršavala onu funkciju za koju je osnovana. Valja i tu istaći još jednom pa još i danas da ova banka pored svoje temeljne funkcije vrši onaj dio bankarske funkcije jer je često puta izvor financijskih sredstava manjim bankama koje također onda vrše onu funkciju kreditiranja i razvoja malog i srednjeg poduzetništva, te ostalih bankarskih funkcija u kreditiranju stanovništva i drugih funkcija. Prema tome, HBOR je zaista za ovu funkciju za koju je utemeljen do ovoga trenutka možemo reći sa zadovoljstvom tu funkciju u cijelosti i osigurao. No, kako u različitim fazama razvoja našeg društva tako i radi potrebe screeninga i usuglašavanja ovog poglavlja financijskog sa Europskom unijom valja uskladiti i neka rješenja na nešto drugačiji i novi način, pa i postaviti neke dileme i neke dvojbe. Naime, prvo nego prijeđem na konkretne zakonske prijedloge i rješenja valja i ovdje još jedanput postaviti pitanje a i na taj način probati odgovoriti na njega da temeljni problem kada je ova banka a i druge banke preuzele ili nisu željele preuzeti bolje reći u prvoj fazi direktno kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva. Javio se temeljni problem garancije jamstava mali, a pogotovo u obnovi, a i mali poduzetnici najčešće nisu imali vlastita jamstva. Zato je bila formirana Hrvatska garancijska agencija koja mogu reći sada da bez obzira na ocjene moje mišljenje je da nije u cijelosti udovoljila funkciji zašto je formirana. Naime, nisu postignuti polučeni oni rezultati koje smo željeli da se ostvare u našem društvu pa je u tom dijelu i Hrvatska banka za obnovu i razvoj u jednoj fazi preuzela direktno kreditiranje ali nedostatno opet sa ciljevima koje smo željeli ostvariti. Tako da ova dvojba i ovo pitanje što dalje sa tim nije direktno vezano uz ovaj zakon, ali ostaje problem koji bi trebalo na neki način i dalje pokušati riješiti na zadovoljenje i u cilju postizanja bržeg razvoja posebice malog i srednjeg poduzetništva i posebno na područjima od posebnog državnog interesa ili kako li to volimo reći od ravnomjernog razvoja Hrvatske države. tome, ovo je cilj i instrument koji bi trebalo osigurati onda kroz HBOR i druge banke odnosno kroz Hrvatsku garancijsku agenciju. Banka je upravo u cilju razvoja i zadovoljenja novih potreba morala povećati i svoj temeljni kapital. Jedna od temeljnih odredbi ove izmjene je povećanje udvostručenja temeljnog kapitala. Potpuno jasno zašto kako bi mogla udovoljiti naraslim potrebama i radi udovoljenja te funkcije. U onom drugom dijelu u kojem banka ostvaruje tu funkciju možemo reći da je do sada Hrvatska država a onda banka temeljem tih zakonskih rješenja uskladila svoje kreditne programe, uglavnom do sada uskladila kao što je sada u završnoj fazi ili već možemo reći i uskladila pitanje potpora jer je to jedno od temeljnih pitanja tih potpora. Naročito vidimo primjedbe Europske unije oko kreditiranja brodogradnje različitih oblika bez obzira na javnu stvar direktne ili indirektne i sve one potpore, oblike potpora koje imamo. Prema tome, HBOR je već možemo reći uskladio taj program potpora i da će ga morati do kraja radi pregovora i uskladiti u cijelosti. Drugo područje koje valja uskladiti to su poslovi osiguranja oko izvoza naročito oni komercijalni, nekomercijalni rizika i funkcija koju je banka posebno u poticaju izvoza ionako skromno kojeg imamo radi strukture učešća izvoza kojeg imamo. Banka je omogućila i potakla ali u tom izvozu javljaju se ovi rizici komercijalni, nekomercijalni rizici u kojem banka onda mora preuzeti također jedan dio tih rizika. Naravno da ne nabrajamo koji su rizici jedni ili drugi i koji su uglavnom na području Europske unije i zemljama OECD-a. I one druge rizike od bih bih mogao reći viših sila ili tih netražnih rizika, različitih političkih rizika u drugim zemljama koje se javljaju. Evo te rizike i tu funkciju osiguranja tih rizika banka treba u cijelosti preuzeti. Da bi to mogla preuzeti postavlja se još jedno pitanje, a kad je riječ o jamstvima, državnim jamstvima, o njima posebno naravno da ni mi nismo protiv toga da se točno zna i po godinama, po regijama, po područjima kakva su jamstva izdavana i koja su bila rizična, a koja su manje rizična, bez obzira da li se radilo o internim ili eksternim. I u tom smislu jamstva hrvatske države se predlažu urediti nešto drugačije pa dopustite da baš namjerno citiram u cijelosti ovu odredbu oko jamstava. Ona kaže da se jamstva RH za obveze HBOR-a precizirane su na način da je jamstvo RH definirano kao bezuvjetno neopozivo i plativo na prvi poziv te da je obveza RH kao RH kao jamca solidarna i neograničena. To znači na kraju prevedeno ako hoćemo da HBOR zapravo ne može doći u situaciju da on eventualno bude blokiran ili izgubi svoju funkciju kako ne bi ugrozio druge segmente svog djelovanja. Stoga mi, ovo jamstva koja se na drugačiji način reguliraju će omogućiti kvalitetnije izvršavanje funkcije HBOR-a koje je osigurano. E sad nakon vrlo kratko nakon uvodnog obrazloženja potreba i povećanja temeljnog kapitala valja kazati da s ovom predloženom izmjenom i predlažu izmjene u sastavu nadzornog odbora mada su one definirane slično kao i do sada i ovo namjerno naravno ističem radi mogućih dvojbi oko toga. Naime, teško je definirati, jer svaka Vlada ima svoje pravo da definira i ustroj i Vladu kako ona misli, a ovisno i o razvojnim potrebama države kako ona misli da je najpotrebnije. prilikom inauguracije svake Vlade bi trebalo mijenjati Zakon o HBOR-u kako bi eventualno utvrdili sastav nadzornog odbora. Stoga ovo rješenja koja sad predlaže na način da Vlada predlaže ili imenuje 5 ministara u sastav Nadzornog odbora HBOR-a pokušalo se riješiti na način da se za sada definira pretpostavljajući da se ta dva neće mijenjati, da unutar budu po funkciji ministar financija i ministar gospodarstva. Mada kad je riječ o ministru gospodarstva, on uvijek može sadržavati današnju funkciju, a moguće u to gospodarstvo ulaze zapravo svi sektori od poljoprivrede, industrije, turizma, ja ne znam čeg drugog. tu se pretpostavlja da će ono Ministarstvo gospodarstva koje bude imalo većinu svoje djelatnosti u okviru toga biti po toj funkciji. I kaže se sada Vlada će imenovati još 3 ministra, pretpostavljajući da bi ta tri ministra trebala biti ona čiji djelokrug rada će se najviše odnositi na funkciju HBOR-a oko programa kreditiranja razvoja oko potpora različitih oko izvoza itd. Prema tome da bi ti ministri trebali biti u tom sastavu. Zatim tu dolaze čini mi se da ulaze i trio saborska zastupnika. Pretpostavljam opet po funkciji da bi trebali biti Odbori za financije i gospodarstvo i ne znam treći odbor koji bi bio. Ali se oni imenuju ovdje na Saboru. I jedan za kojeg se predlaže, a to je i do sada bilo da to bude predsjednik Hrvatske gospodarske komore, mada ja i evo i sastav Odbora za financije je imenovan na sličan način pa su vanjske institucije imaju svoje predstavnike od Instituta za financije, od sindikata, od komora, od ne znam koga imaju svoje predstavnike tamo. A ja volim u šali reći a kad ćemo mi obratno imati svoje predstavnike kod njih pa da probamo uzajamno djelovati? Međutim očito to ostaje za neka druga vremena. I sada se predlaže da predsjednik Hrvatske gospodarske komore po svojoj funkciji bude u sastavu Nadzornog odbora HBOR-a jer eto i tu su usklađenje programa razvoja koji su zajednički interesi Hrvatske gospodarske komore i hrvatske države odnosno Vlade i HBOR-a u ovome dijelu. Isto tako valja istaći da kroz svoj rad Hrvatska banka za obnovu i razvoj u vremenu koje se očekuje mora uskladiti u cijelosti zato se ovim zakonom valja dovršiti usklađenje vezano uz pregovore sa Europskom unijom kako bismo mogli ovo područje, ovo poglavlje u cijelosti imali pripravno kada budemo iduće godine završavali pregovore ili screening oko usklađenja ovog financijskog poglavlja. Stoga ove izmjene koje se ovdje predlažu podržavamo i smatramo da u ovome trenutku, s obzirom na čitav niz prethodnih izmjena, na funkciju koju HBOR sada ima, na usklađenje koje je u tijeku i koje slijedi ovaj zakon može udovoljiti za taj, za tu funkciju u kojoj HBOR postoji. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Riječ ima uvažena zastupnica Nevenka Majdenić. Potreba izmjena i dopuna Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak proizlazi iz obveze Republike Hrvatske da uskladi svoj zakonodavstvo sa pravnim stečevinama Europske unije, odnosno prilagodbe zakonodavnog okvira djelovanja Hrvatske banke za obnovu i razvitak s pozitivnim propisima i međunarodno preuzetim obvezama. Potrebno je istaći da je HBOR u suradnji sa Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja početkom ove godine uskladio uvjete programa kreditiranja radi prilagodbe svojih aktivnosti s odrednicama pravne stečevine Europske unije. Osim zbog preuzetih obveza i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ovaj zakon potrebno je mijenjati i zbog novih zakonskih rješenja iz područja dražvnih potpora, te zbog do sada nereguliranja pitanja iz djelokruga poslovanja Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Sudjelovanje predstavnika HBOR-a u postupku analitičkog pregleda zakonodavstva, screeninga utvrđena je potreba usklađenja ovog zakona i u dijelu osiguranja izvoza od nekomercijalnih rizika. Od svog početka djelovanja, od 1992. godine HBOR je bio i ostao nositelj obnove i razvitka Republike Hrvatske. Ali kako su se kroz godine mijenjale i potrebe za kreditiranjem projekata obnove i razvitka tako su se morale i usklađivati zakonske regulative tih promjena. Zbog toga je i ovaj zakon imao do sada već 4 izmjene i dopune a ove predložene su sada poete. Mislim da je dobro reći da je od HBOR od 1992. godine do 2005. godine za koje imamo podatke odobrio 50 milijardi kuna kredita i jamstava. Što se tiče, mislim također da je potrebno reći što je HBOR učinio u 2005. godini. Hrvatskom gospodarstvu u 2005. godini odobreno je 47 milijardi kuna za 44% više u odnosu na prethodnu godinu i najveći porast za odobravanje kredita tijekom 2005. godine bilježi sektor malog i srednjeg gospodarstva, obrtnika kojem se odobrava 694 milijuna kuna što je 206% više u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi sredstava uloženih u gospodarstvo u 2005. godini za koju, kažem, imamo podatke je kreditiranje gospodarskih djelatnosti 31%, kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva 15%, kreditiranje projekata infrastrukture 3% i financiranje izvoza 51%. Bitne novine u novom Zakonu odnose se na postupno povećanje temeljnog kapitala na iznos od 7 milijardi kuna. Sukladno važećem Zakonu naime temeljni kapital HABOR-a iznosi 3 milijarde i 700 milijuna kuna. Do kraja 2006. godine Republika Hrvatska će u cijelosti uplatiti temeljni kapital HABOR-a određen važećim zakonom. S obzirom na ulogu HABOR-a u razvoju hrvatskog gospodarstva te radi osiguranja daljnjeg rasta aktive HABOR-a i razvojnih ciljeva kreditiranja hrvatskog gospodarstva kroz poticajne kamatne stope predlaže se povećanje temeljnog kapitala Hrvatske banke za obnovu i razvitak na 7 milijardi kuna. Povećanje temeljnog kapitala i daljnjim rastom aktivnosti HABOR-a omogućit će se uravnotežen gospodarski razvitak svih krajeva Republike Hrvatske te otvaranje novih radnih mjesta. Utvrđuje se da temeljni kapital uplaćuje Republika Hrvatska. Prijedlog zakona za razliku od važećeg zakona umjesto Vlade Republike Hrvatske kao odlučujući pri određivanju dinamike, uplatu temeljnog kapitala utvrđuje Republika Hrvatske. Time se u biti dovodi u sklad Zakona o HABOR-u s postojećim propisima temeljem kojeg državni proračun donosi Republika Hrvatska, tj., Hrvatski sabor. Dodatno se Prijedlogom zakona utvrđuje i da temeljni kapital HABOR-a čine jedan poslovni udio koji je nedjeljiv, neprenosiv i ne može biti predmet zaloga. Time se potvrđuje sadašnja situacija te i ubuduće štiti 100%-tno državno vlasništvo nad HABOR-om. Ono što zakon također regulira je, i to precizno, odredbe o odredbe o jamstvima Republike Hrvatske za obveze HABOR-a. utvrđuje se da HABOR svoje djelatnosti provodi izravno i neizravno putem poslovnih i banaka i drugih pravnih osoba čime se izjednačuju oba načina obavljanja djelatnosti. Od 1992. godine, dakle, od osnutka HABOR-a do danas HABOR je izrastao u državnu banku koja gotovo polovicu svojih aktivnosti obavlja izravno, tj., odobrava kredite i pruža ostale bankarske usluge izravno krajnjim korisnicima. Zbog navedenog predloženo je izjednačavanje oba načina obavljanja djelatnosti u zakonskom tekstu. Također se sukladno postojećoj praksi utvrđuje da HABOR svoje poslove obavlja u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu kao što to i čini, npr., kreditiranjem kupaca domaćih izvoznika. Utvrđuje se da plasmani HABOR-a moraju biti osigurani u bankarskom poslovanju na uobičajen način. Također je utvrđena obaveza HABOR-a upravljati rizicima na način da isti budu svedeni na najmanju mjeru s time da je Prijedlog zakona dodatno naglašena primjena načela bankarskog poslovanja. Osim toga, Zakon također regulira precizno izbor, imenovanje nadzornog odbora uprave. Utvrđeno je da nadzorni odbor broji 9 članova, sastav nadzornog odbora utvrđen je na način da su 5 članova ministri u Vladi Republike Hrvatske, s time da su ministar nadležan za financije i ministar nadležan za gospodarstvo obvezni članovi nadzornog odbora, a preostala 3 ministra imenuje Vlada Republike Hrvatske iz resora nadležnih za turizma, razvitak, poljoprivredu, zaštitu okoliša ili graditeljstvo. Ovakvim rješenjem se nastoji izbjeći neusklađenost Prijedloga zakona, odnosno sastava nadzornog odbora u slučaju promjene resora između ministarstava, spajanje ili razdvajanje ministarstava, odnosno promjene naziva. Preostali članovi nadzornog odbora su kao i do sada predsjednik Hrvatske gospodarske komore i 3 zastupnika Hrvatskog sabora. Pored toga iz opsega djelatnosti HABOR-a brisana je obnova stambenog fonda koji je već ranije prešao u resor državne uprave, a dodano je financiranje malih i srednjih poduzetnika, te zaštita okoliša. S obzirom da je, kako sam već rekla, bilo više izmjena i dopuna ovog Zakona evo predlažem, odnosno prihvaćam donošenje novog zakona o Hrvatskog banci za obnovu i razvitak čijim bi se stupanjem na snagu preostao važiti postojeći zakon. Time bi se suštinski, sadržajno, terminološki i strukturno i nomotehnički uredio postojeći Zakon i zakonodavno prilagodio pravnim stečevinama Europske unije. Riječ ima uvaženi zastupnik Kruno Peronja. pred nama Prijedlog zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak koji je primjeren vremenu i razvoju gospodarstva, ali i ulogom koju je Hrvatski sabor i Vlada namijenili ovoj banci kojemu treba odati dužno dužno poštovanje i zahvalnost što je upravo svojim dosadašnjim poslovanjem opravdala razlog svog postojanja i što je mnoga mala gospodarstva podignula i razvila na europsku razinu, a time i podigla stupanj i velik broj novozaposlenih. Istaknuti samo nešto što bi bila zapravo potvrda jednog suvremenog zakonodavstva normativne djelatnosti jer se konačno shvatilo i razumjelo da Hrvatska banka za obnovu i razvitak treba funkcionirati kao posebna financijska institucija, što je bilo prije regulirano u Zakonu od 92. godine. Jer ona je državna investicijska banka na koju se prvenstveno primjenjuju odredbe važećeg Zakona kao posebnog zakona, a tek onda Zakona o bankama. Stoga i ona ima pravnu osobnost javnoga prava i to po uzoru kao što su to i neke europske zemlje riješile, a posebni propisi i kod nas reguliraju rad Hrvatske narodne banke, Hrvatske radiotelevizije i drugih. Tako da je i u Europi, posebne financijske institucije su kao npr. "Kredit … /Govornik govori strani jezik, ne razumije se./, kao Mađarska razvojna banka što je svrstava u red razumljivih banaka sa razumljivim poslovanjem i ničim se posebno ne ističe. Također ono što treba kazati da se nad osobama javnog prava, ukoliko to nije drugačije propisano ne provodi niti stečaj niti mogu prestati likvidacijom prema općim propisima. A za njegovu djelatnost odgovara osnivač, tj., hrvatska Vlada, odnosno Hrvatski sabor. Posebno se ističu u predmetu poslovanja što su to tržišni, odnosno utrživi rizici, koji su to kratkoročni i luči komercijalne i političke rizike na jedno određeno vrijeme, otprilike za dvije godine jer takav način omogućava Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak moderno poslovanje upravo da ostvari onu djelatnost za koju je prvenstveno i utemeljena da se financira obnova i razvitak hrvatskog gospodarstva, financira infrastruktura, potiče izvoz, potporu se daje posebno naglašavam razvitku malog i srednjeg poduzetništva, poticanje zaštite okoliša i osiguranje izvoza hrvatskih roba i usluga od netržišnih rizika. da za jedno takvo poslovanje trebalo je urediti i način obavljanja djelatnosti i upravljanja rizicima tako da ona izravno provodi svoju djelatnost i neizravno putem poslovnih banaka i drugih pravnih osoba čak je utemeljila neke svoje podružnice tako da se na ovaj način izjednačuju obavljanje djelatnosti i izravno i neizravno. Financijsko poslovanje za razvitak hrvatskog gospodarstva putem poticajnih kamatnih stopa jer hrvatska banka ne posluje da bi poslovala s dobitkom, stoga su mogući i kreditiranje pojedinih subjekata i sa kamatom nižom od one komercijalne s time da tu razliku utvrđuje Vlada i osigurava njezinu isplatu. Po uzoru, ponovno ističem na Zakon o KFU utvrđuje se da skupno zastupanje uprave sada je obvezujuće i da su obvezujuće izjave valjane samo ako su potpisane od strane dva člana uprave. Naravno da sve je to moguće jedino ukoliko su financijski izvještaji revizija poslovanja redovni, ažurni jer godišnja izvješća i ovdje jasno i explicite se govore da potvrđuje Hrvatski sabor, a ne Vlada Republike Hrvatske kako bi se i u ovom zakonodavnom tijelu pojačala odgovornost za one, za provedbu onih zakona koje smo svrstali da imaju pravnu osobnost javnog prava koje bismo lakše mogli kontrolirati i usmjeravati upravo na ono što nam je najpotrebnije obnovu i razvitak hrvatskog gospodarstva, a između ostalog ponovno ističem razvitku malog i srednjeg poduzetništva jer bez takvog načina ne bi niknuli mali hoteli, apartmani obiteljski jer Hrvatska banka za obnovu i razvitak omogućila je takvim izravnim kreditiranjem da i ljudi i ljudi manje kreditno sposobni, ali koji su se pokazali u svom dosadašnjem 20 ili višegodišnjem bavljenju turizmom posebno na hrvatskim otocima da je takav razlog opravdan. opravdan. Između ostalog upravo zbog ove pravne osobnosti Hrvatska banka za obnovu i razvitak ne upisuje se u sudski registar i na taj način želim istaknuti koliko je vrijedan ovaj Prijedlog zakona kojega trebamo čim prije prihvatiti i omogućiti Hrvatskoj banci i obnovi i razvoj da se i nadalje razvija u pravcu razvoja hrvatskog gospodarstva.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak osnovana je posebnim zakonom kao državna investicijska banka, utvrđen je njezin osnivački kapital i djelatnost, podrobnije su razrađeni poslovi kreditiranja i osiguravanja izvoznih poslova te utvrđena tijela Habora i njihove ovlasti. Zakonom je Haboru, u tom startu dan niz zadataka od temeljnog značenja za obnovu i razvitak Republike Hrvatske i to prvenstveno kroz provođenje kreditiranja projekata obnove i razvitka hrvatskog gospodarstva, kreditiranja obnove i izgradnje stanova i obiteljskih kuća te objekata infrastrukture, kreditiranje izvoznih poslova kao i osiguranje izvoznih poslova od nekomercijalnih rizika. Naravno da su zadaće i obveze koje su date u dužnost Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj te 1992. godine pratile one probleme i potrebe koje su tada bile dominantne u Hrvatskoj, a to je prije svega bila potreba za obnovom, potreba za pomoći onima koji su ostali bez svojih domova, bez objekata, potreba za obnovu infrastrukture osobito na ratom zahvaćenim područjima. Ja tome mogu posvjedočiti iz osobnog iskustva jer sam 1992. godine bio šef Ureda za obnovu u Općini Karlovac i upravo su prva sredstva i ona najznačajnija sredstva koja su dolazila kao pomoć domaćinstvima za obnovu gospodarskih objekata, ali kao pomoć za obnovu infrastrukture dolazila preko tada Hrvatske kreditne banke za obnovu i razvitaka. Od 1992. godine pa do danas Habor je doista izrastao u jednog od nositelja obnove i razvitka gospodarstva Republike Hrvatske i to kako velikog gospodarstva koje je stradalo ratom tako i malog, srednjeg i privatnog poduzetništva. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Haboru iz '95. godine Habor je dobio u zadatak i obavljanje poslova osiguranja izvoznih poslova od nekomercijalnih, odnosno političkih rizika, a s aktivnostima u području osiguranja izvoznih poslova Habor je započeo u rujnu 1998. godine. Mislim doista da možemo konstatirati da je Habor u potpunosti ispunio sva očekivanja, prije svega dakle u tom segmentu obnove stambenih, gospodarskih objekata, u obnovi infrastrukture, ali i Habor je bio zaista snažan poticaj daljem razvitku gospodarstva i hrvatskog izvoza. Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica Hrvatska se obvezala uskladiti postojeće zakonodavstvo i propise o zaštiti tržišnog natjecanja s pravnom stečevinom S obzirom na obvezu primjene propisa pravne stečevine Europske unije iz područja tržišnog natjecanja nameće se potreba prilagođavanja zakonodavnog okvira djelovanja Habora, odnosno usklađenja istog s pozitivnim propisima i međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske. Republika Hrvatska je zaključno s listopadom 2006. godine na osnovu važećeg Zakona o HABOR-u u cijelosti uplatila temeljni kapital u u iznosu od 3 milijarde i 700 milijuna kuna. ovdje se predlaže povećanje temeljnog kapitala HABOR-a sa 3 milijarde i 700 milijuna kuna na 7 milijardi kuna dakle, gotovo dvostruko. Utvrđuje se također da se temeljni kapital HABOR-a ne može dijeliti, ne može se prenositi niti zalagati čime se 100% štiti državno vlasništvo nad Hrvatskog bankom za obnovu i razvoj. Novim Prijedlogom zakona o HABOR-u odredbe o jamstvu Republike Hrvatske za obveze HABOR-a precizirane su na način da je jamstvo Hrvatske definirano kao bezuvjetno, neopozive i plativo na prvi poziv te da je obveza Republike Hrvatske kao jamca solidarna i neograničena. Djelatnosti HABOR-a uređene su tako da HABOR prati strategiju i razvojne ciljeve Republike Hrvatske. U odnosu na važeći zakon iz zadaća HABOR-a brisana je obnova stambenog fonda koja je prešla u resor državne uprave a dodano je financiranje malih i srednjih poduzetnika te zaštita okoliša koju na neki način i držimo kao jednim od naših prioriteta. Mislim da ćemo se svi složiti da je HABOR do sada u potpunosti izvršio zakonom mu date zadaće. Uvjeren sam da će tako biti i ubuduće sa dvostruko većim temeljnim kapitalom i zbog toga ću podržati ovaj zakon. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Završno, državni tajnik. vezano za Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak. Dakle, zakonom kao što smo rekli predlažemo urediti položaj i poslovanje HABOR-a kao razvojne i izvozne banke Republike Hrvatske, položaj i sastav nadzornog odbora banke i uprave banke za obnovu i razvitak, temeljni kapital povećavamo na 7 milijardi kuna što će Vlada i što se zapravo planira u proračunima u idućim godinama isplatiti. ovim zakonom se predlaže povećanje na 7 milijardi što predstavlja povećanje za 3 milijarde i 300 milijuna kuna. Uplata temeljnog kapitala će se izvršavati iz sredstava državnog proračuna u razdoblju od 2007.-2019. godine s predviđenom dinamikom od oko 215 milijuna u 2007. godini te 250 milijuna u ostalim godinama. Usklađivanje naravno ono što je također važno reći za ovaj zakon dakle da je zakon vezan za usklađenje poslova sukladno Zakonu o državnim potporama. Taj dio usklađenja vezan za državne potpore je i usklađenje vezano za preuzete obveze prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Također ovim zakonom se predlaže urediti način i uvjete osiguranja od netržišnih rizika neovisno o najmanjem domaćem udjelu odnosno najvećoj izvoznoj komponenti i poslovanje naravno HABOR-a na bankarskom načelu. Zašto zakon ide po ide po hitnom postupku i ima oznaku P.Z.E.? Pa zbog toga što je Zakon o HABOR-u usklađen sa odredbama primarnih izvora prava Europske unije te odredaba sekundarnih izvora prava, prije svega primarni izvor prava, ugovor o osnivanju Europske zajednice članci 12 i 89., te odredbama sekundarnih izvora prava što je direktiva Vijeća 29 iz '98. godine o prilagodbi osnovnih odredaba o izvozno kreditnom osiguranju za transakcije sa srednjoročnim i dugoročnim pokrićem. Također i direktiva Vijeća 568 iz '84. godine o recipročnim obvezima izvozno kreditiranih organizacija država članica koje postupaju u ime države ili uz njenu podršku. Također bi htio istaknuti da će Vlada prihvatiti amandman Odbora za zakonodavstvo. I evo, zahvaljujem se svima na raspravi vezano za ovaj Zakon